Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i šport, Ustav, Poslovnik i politički sustav i Europske integracije. Nema, neće predstavnik predlagatelja dodatno obrazlagati prijedlog. Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Evo, dozvolite nekoliko riječi jer se ipak radi o važnom prijedlogu zakona koji treba omogućiti provedbu nekih važnih programa kao što su Programi za cjeloživotno učenje i Programi "Mladi na djelu". Program integriranog Programa za cjeloživotno učenje je izuzetno važan iz čitavog niza razloga, posebno danas u ovo vrijeme brzih tehnoloških promjena, u vrijeme brzog zastarijevanja različitih znanja. Formalna akademska izobrazba ima svoj ograničeni životni vijek. I domet tih znanja je ograničen. Iz tih razloga unija je vodila računa kako bi kroz odgovarajuće programe integriranog cjeloživotnog učenja osiguravala kompetentnost i stručnost svih onih koji mnogo duže sudjeluju u važnim procesima donošenja odluka u okviru državne administracije Europske unije. I zbog toga taj program i ti programi u vrijeme kao što sam rekao brzih tehnoloških inovacija, brzih promjena i brzog zastarijevanja tih znanja imaju itekako veliku važnost. Pojavljuju se ja bih rekao možda novi fenomeni puno bržeg zastarijevanja naših znanja nego što su fenomeni našeg biološkog starenja. I zbog toga ta akademski stečena znanja treba kontinuirano odnosno ažurirati kako bi se osigurala kompetentnost svih onih koji sudjeluju u procesima upravljanja Europskom unijom i tijelima Europske unije. i zbog toga mislim da je trebalo naglasiti važnost ovog ugovora jer ta neformalna profesionalna znanja treba i na odgovarajući način formalizirati, ažurirati i to je cilj ovih programa. Kroz agenciju formira se tijelo koje će osigurati provedbu ovih važnih programa Agencija će trebati surađivati sa ustanovama državne administracije u cjelokupnoj vertikali obrazovanja, tijelima državne uprave, javnim ustanovama obavljat će sve važne poslove koji se odnose na pripremi i objavljivanje natječaja za pojedine programe upoznavat će širu javnost o aktivnostima o načinima prijave na natječaje kao i prikupljanje prijava za ove natječaje. Osiguranje usklađenosti i projekt s europskim nacionalnim prioriteta itekako je isto tako zadaća ovog tijela koje se tek treba ustrojiti i koji će isto tako pratiti korištenje financijskih sredstava koja će se upućivati krajnjim korisnicima. Koordinacija rada sa svim ustanovama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji bit će važna zadaća ovog tijela. Zbog toga se očekuje potpora prijedlogu ovog zakona, utemeljenju agencije, utemeljenju upravnog vijeća i svih ostalih tijela kako bi agencija mogla što je moguće prije funkcionirati. S obzirom na važnost ove agencije klub HDZ-a će dati potporu usvajanju Prijedloga zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske Hvala. Zaključujem raspravu.